**Šeks, Vladimir (HDZ)** Prelazimo na sljedeću točku - Konačni prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 601 Predlagatelj je Vlada. Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, rad i socijalnu politiku, regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Državna tajnica u Ministarstvu financija Ivana Maletić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Hvala još jednom. Evo kao i za Fond za regionalni razvoj i u Fondu za razvoj i zapošljavanje isto tako je izdefinirano da su u stvari svi svi potrebni preduvjeti napravljeni da bi se fond mogao ukinuti, a da bi se njegove aktivnosti mogle i dalje kvalitetno provoditi provoditi kroz nadležna ministarstva. Dakle, nije više bilo ključno izdvajanje namjenskih sredstava kroz poseban fond i onda ostvarivanje rezultata kroz rad posebnog fonda, nego je to moguće i kroz tijela kao što sam malo prije u završnoj riječi obrazložila zahvaljujući reformama koje su provedene u čitavom sustavu upravljanja javnim financijama i sustavu proračunskih procesa i uopće sustavu državne uprave. Hvala. Odbori zakonodavstvo, rad i socijalno parnterstvo, razvoj, regionalni, šumarstvo i vodno gospodarstvo. Otvaram raspravu.

Gospodine potpredsjedniče, državna tajnice. Prvo da kažem da SDP neće podržati prijedlog ovog zakona i to iz nekoliko razloga. Prvi sasvim pragmatičan i prozaičan. Ne možemo podržati ukidanje nečega što ćemo vjerojatno za nekoliko mjeseci morati osnovati. Drugi razlog je uvredljivo obrazloženje koje smo dobili kao zastupnici kada je riječ i ovog prethodnog i ovoga fonda. Molim vas pogledajte taj papir i da ne uvrijedim nikoga u njemu se nas zastupnike tretira kao da, ajde da ne kažem neku grublju riječ, kao da nam fali malo pameti i kao da nam fali minimalne odgovornosti da donesimo odluke koje su važne za funkcioniranje države i ove zemlje u cjelini. U obrazloženju se kaže mi ukidamo fond zato što smo odlučili da ukinemo, i ništa drugo se ne kaže. To je obrazloženje. I ovo sad što smo čuli od gospođe državne tajnice, mi smo donijeli odluku o racionalizaciji. Gdje ste vi to donijeli tu odluku? Zašto bismo mi to vama vjerovali? Čime ste vi to argumentirali? Gdje su vam bilo kakve analize toga šta je taj fond radio, koliko je toga iz toga fonda otišlo, kako i zašto se smanjivao novac koji je u taj fond pristizao svake godine za jednu trećinu manje u zadnjih 7 godina? Nigdje nam ni jednom riječju niste rekli zašto ste to tako radili. Ili zašto niste radili ono što ste trebali, što je bila misija toga fonda. U vrijeme kad je taj fond osnovan 2001. godine, bila je vrlo jasna vizija Hrvatske i njezinog razvoja, i bio je jasan, bila je jasna misija toga fonda, šta je on trebao, kako i na koji način polučiti koje rezultate. Takve fondove nismo mi izmislili, takve fondove imaju sve europske države. Podsjećam 2000. godine u Hrvatskoj je bilo 500 tisuća nezaposlenih ljudi, 357 tisuća je bilo registriranih nezaposlenih, 180 tisuća radilo nije primalo plaće, preko pola milijuna nezaposlenih ljudi. U tim trenutcima je bilo važno stvoriti i pravnu i institucionalnu infrastrukturu da se taj ozbiljan posao, najvažniji posao za svaku vladu, da se počne rješavati, i zato su osnovana ta dva fonda. I treći, kojega ste također ukinuli Fond za zapošljavanje invalida i osoba s posebnim potrebama. Sva tri ste ukinuli jer niste znali šta ćete s njima napraviti. I sada ih ukidate zato što ste osvijestili, kao što je to u više navrata i s ove strane bilo rečeno, da ste osnivali šakom i kapom bez ikakvoga plana i bez ikakvog razloga agencije, zavode da biste uhljebljivali ljude s kojima niste znali što ćete, a trebali su vam zato jer su ta mjesta poslužila kao političke sinekure. I sada se ukida jedan fond kojemu je zastrašujuće da ne znate i ne razumijete namjenu. Taj fond je imao za cilj, na različite načine i koordinirati poslove vezane za razvoj i zapošljavanje što znači ne samo da bude transmiter kao što se to govorilo proračunski, državnih proračunskih sredstava, nego je morao uključiti lokalnu zajednicu, on je morao uključiti privredne, privatne poslovne subjekte, deseci banaka su tu, tu je HBOR, tu su deseci, desetak ministarstava koji su direktno bili involvirani i to se nije moglo iz jednoga ministarstva napraviti. Ministarstva su po definiciji državna upravna tijela, u njima se realiziraju upravni ciljevi, upravni zadaci. To nije, u ministarstvima se ne mogu kao što vi mislite da ćete to riješiti i rješavati pitanja i vi kažete mirno će se prevesti ne znam koliko zaposlenih ljudi itd. Pa nije to smisao fonda. Ono što je smisao fonda to ministarstvo ne može obaviti, to nije njegova ustavna ni zakonska zadaća. Gospodo draga, u Hrvatskoj ovoga časa i ne samo ovoga časa, nego u svakoj ozbiljnoj zemlji, nema prečega posla od stvaranja novih radnih mjesta. I to vrijedi za Vladu HDZ-a, bila ona Sanaderova, bila ona Kosoričina, to vrijedi za Vladu SDP-a, to vrijedi za Vladu HČSP, ili ne znam koje druge stranke, nemam prečega posla za nas u Hrvatskoj od toga. To je početak, to je konačni, to je prvi cilj u ovoj zemlji. Nova radna mjesta, samo nova radna mjesta. Sva priča o Europskoj uniji pada pred tim ciljem. Kakva Europska unija. Priča o nacionalnom dostojanstvu pada pred tim. Nema glada narod i gladna zemlja, nezaposleni ljudi nemaju šanse ni u čemu. Nema socijalne politike, nema obrane, nema ničega ako nema novih radnih mjesta. A u 7 godina gospodo, u 7 godina broj nezaposlenih je isti kao što je bio i prije 7 godina, 305 tisuća ljudi je bilo nezaposleno 2003. na kraju, i sad ih je opet 305 tisuća nezaposlenih. Ništa se nije dogovorilo. Ostavili smo vam tih 305 tisuća, ali 200 tisuća je bilo zaposleno. Gospodo, umjesto da se koncentriramo i da napravimo nekakav napor da se taj krucijalni, najkrupniji, najozbiljniji problem u ovoj zemlji rješava, a ovo je jedna od institucionalnih poluga da bi se to moglo ostvariti, vi donosite odluku da okom ne trepnete zato što neki službenik dobio zadatak da smanji broj činovnika ili agencija, ili da stvori spin da se tobože to pitanje rješava, i premjestit će ljude iz fonda u ministarstvo. Niste prepoznali smisao i važnost. U nordijskim zemljama, skandinavskim zemljama, koje sam imao prilike posjetiti, ovakvi fondovi imaju nevjerojatno razgranatu djelatnost i nevjerojatno velike uspjehe. Vidio sam u Finskoj fond, i smisao je bio kada smo osnivali, vidio sam fond koji je išao upravo prema rizičnim projektima, dakle ono što banke, one projekte koje banke nisu pratile jer su bili rizični, ovakvi su fondovi pratili. To su te garažne industrije. Imate danas u novinama, sinoć sam gledao čitav niz izuma u Hrvatskoj, naši izumitelji ostvaruju vrhunske rezultate negdje na planu tih tehničkih izuma, pomagala, netko ih treba pratiti da se razvije proizvod. U 10 od 30 slučajeva će to biti promašaj, izgubit će se novac, ili možda u 20 će se izgubiti, ali onih 10 to su mi Finci pokazali, u 10 slučajeva su svi ti troškovi bili pokriveni, ostvarene su velike zarade. Firme su ostvarivale, te start up kompanije koje su oni pratili udeseterostručile su svoje prihode kroz godinu ili dvije godine, i država ih se onda rješavala, prodavala ih je itd. Dakle to je smisao bio kada smo razgovarali zašto treba te fondove osnovati. Kako, na koji način integrirati, okupiti. Pa u ministarstvu trebaju raditi pravnici, to su upravni poslovi. Pa to nije posao, pa to su službenici državni, pa nije njihov posao da rade ovo što se u fondu treba raditi. Dakle, odluka koju donosite nije dobra, nije dobra. Kada je riječ i o agencijama također bi trebalo malo otići po svijetu pa vidjeti što agencije rade. Spominjem te nordijske zemlje. Vidio sam u Švedskoj Agenciju za socijalnu politiku, za socijalne poslove ne sjećam se točno njezinog naziva. 2 tisuće ljudi je radilo u toj agenciji, ali je ta agencija ostvarivala desetine milijuna i stotine milijuna prihoda. Radili su za UN, za 50% afričkih država su radili različite oblike socijalnih programa itd., i naravno to naplaćivali. Profitabilne su bile. Za državu Švedsku su odrađivali i naplaćivali ono što su radili, projekte za Vladu Švedske. Pa to ima smisla. Nemojte da se sa vodom prljavom izbacuje dijete. Ne vidim ozbiljnost u ovome što ste radili, ako ste radili, jer da ste ozbiljno analizirali onda ne biste doveli do ovakvih zaključaka i ukidanja ova 2 fonda ili 3, spomenuo sam i ovaj za zapošljavanje invalida koji je duboko socijalno nepravedan i koji otežava, zapravo ponovno vraća invalide u situaciju od prije 2000-te godine i njihovog otežanog zapošljavanja. Dakle, mnoštvo je razloga zašto se ovu odluku ne može prihvatiti i mnoštvo je razloga zbog kojih bi bilo dobro da preispitate. Da je preispitate u tom vašem modelu racionalizacije državne uprave, da li s ovom odlukom pripomažete onome što navodno hoćete postići, racionalizaciji i gospodarskom oporavku ili odmažete. Ja vjerujem da odmažete, a mi trebamo početi razgovarati o tome kako funkcionira izvršna vlast. Nemojte u toj, nemojmo da u tom normativnom optimizmu i zabludi da ćemo svakodnevnim promjenama zakona riješiti probleme. Nama ne funkcionira provedba, nama izvršna vlast ne valja. Mi ovdje možemo zakone kakve hoćete donositi i sadašnji zakoni, sadašnji propisi u čitavom nizu područja daju dobre dobre osnove da se djeluje, ali se ne djeluje, ali se ne radi. I nije smisao znači ako nešto ne valja ajmo mi to ukinut. Ajmo se pitat zašto to ne funkcionira ako ne funkcionira. Ovaj fond je nažalost tendencija njegovog gašenja bila je prisutna 7 godina. Svake godine sve manje i manje, ali ipak negdje oko 2 milijarde kuna je prošlo kroz taj fond. Znam za 10-ak, 20 projekata u posljednje vrijeme u kojima je fond dao podršku dobrim projektima, dobrim programima i da ništa drugo opravdao je svoju funkciju čak čak i uz ta skromna i sve manja izdvajanja koja su išla iz državnog proračuna. Vlada, ministarstva ne mogu nadomjestiti fond. Fond je financijska institucija, ministarstva su nešto sasvim drugo. Imajte to na umu i nemojte da donosimo odluke na brzinu. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, poštovana državna tajnice. Govorit o samom fondu, njegovom značenju reći ću malo kasnije, ali osvrnut ću se na ono što je sigurno najbitnije, a to je da cijeli dan ovdje u sabornici slušamo kako se fond ukida i jedan i drugi, a neće nitko u biti pogotovo iz oporbe govoriti da ne dolazi do ukidanja. Mi ovdje doista govorimo cijeli dan o spajanju i gospodin Vidović i svi govore kako se to ukida, kako to prestaje sa radom itd. Ma molim, nemojte se čuditi kad ste sad maloprije o tome govorili, a sam sam kroz nekoliko ispravaka navoda govorio da se ništa ne ukida nego se pripaja. Prema tome, dosadašnji rad fonda doista je opravdao svoje povjerenje. Poštovani prijatelji oni ljudi koji su vezani uz gospodarstvo, ali ne isključivo da se bave politikom i političkim rječnikom ovdje da govore će sigurno dati vrlo pozitivnu ocjenu svakom projektu jer je u ovim proteklim godinama korišteno preko 200 korisnika, dakle isključivo pravna poduzeća. Fond je raspolagao preko 200 milijuna kuna godišnje sredstava i slobodno možemo reći da je u ovih 8, 9 godina od njegovog osnutka potrošeno preko 2 milijarde kuna koje su isključivo ušle u gospodarstvo. Ovdje također, poštovane kolegice i kolege, moramo reći da je angažiranjem sredstava fonda zaposleno preko 3 500 ljudi. No istovremeno ponovno ćemo se zapitati, a pogotovo kažem od ljudi koji ne žele ovdje govoriti o razvoju gospodarstva nego se baviti politikom, a koliko je otpušteno u zadnje vrijeme? Pa otpušteno je zato što je svjetska gospodarska i ekonomska kriza. Ali istovremeno ako budemo vodili računa, a siguran sam da ćemo voditi, jer Vlada upravo kroz svoje mjere uštede u gospodarstvu, dakle ni na koji način da osposobi što prije gospodarstvo, čini sve da upravo izlaskom iz ove krize u svome proračunu i u budućnosti čini sve kako bi upravo ne više kroz fond koji će pojedinačno djelovati nego kroz Ministarstvo gospodarstva gdje će svi ovi ljudi koji su u fondu radili raditi upravo provoditi one programe i završit ove programe koji su i započeti. Ja ovo govorim zato što znam da su u Požeško-slavonskoj županiji mnogi korisnici pravne osobe, poduzeća, koji su upravo na temelju ovih sredstava, a sredstava koja su bila po izuzetno povoljnoj kamati, uz dodatak Euro LIBORA, razvijali svoje gospodarstvo, zapošljavali ljude i ostvarili izuzetno dobre rezultate. Pogotovo se to odnosi na drvnu industriju. Također se to odnosi i na metalnu industriju i na svu prerađivačku industriju o kojoj danas vi niste nitko govorili. Govorite isključivo kako se ukida, kako se nanosi šteta, a ja vam upravo kroz ovih nekoliko podataka isključivo financijskih govorim što je to poduzetništvo, odnosno što je to proizvodnja u RH upravo dobila ulaganjem ovih sredstava. A siguran sam kada Hrvatska izađe iz ove krize da će upravo Vlada prepoznat interes ove institucije koja će biti u Ministarstvu gospodarstva da upravo nastavi svoj rad, ali još žešći i još kvalitetniji sa daleko više sredstava jer jedino takav način rada spašava gospodarstvo u Hrvatskoj i siguran sam da nam to garantira svijetlu budućnost kako kako u Hrvatskoj tako i u svijetu. Posebno moram ovdje naglasiti da je Fond upravo činio sljedeće, posebno je stimulirao izvoznike gospodo, kao što to danas radi i HBOR i ne možete reći onda, netko je rekao kako je, da ciljevi nisu ostvareni u ovome Fondu. Ja ovo govorim isključivo iz gospodarske perspektive i siguran sam da svi koji su danas izrekli drugačije riječi nisu ispravne, mi možemo se ovdje dodvoravati, građanima, na ovakav ili onakav način ali gospodo ako želimo spasiti gospodarstvo, ako želimo spasiti Hrvatsku, a spašavamo jer ako širimo gospodarstvo i ako gospodarstvo se bude razvijalo ali samo to možemo ako budemo govorili istinu. Onda ćemo pridonijeti ravnomjernom razvitku Hrvatske, onda ćemo pridonijeti padu gospodarskog pada odnosno postići ćemo da imamo gospodarski rast. Prema tome, nisam taj koji bi ovdje govorio drugačije u ime politike ove stranke ili one, nego obzirom sam i vezan uz gospodarstvo govorim to ih djelokruga to ih djelokruga onoga čime se bavim i prijatelja mojih koji su koristili ova sredstva i tvrtki za koje znam da su koristili sredstva iz Požeško-slavonske županije. Slažem se da kontinentalni dio danas zaostaje za ovim južnim dijelom, zato što oni jednostavno imaju jednu proizvodnju koja danas drugačije razvijati, brže nego što to mi možemo u kontinentalnom dijelu. Ja svakoga pozivam, a pogotovo ljude dobre volje, koji znaju i mogu, koji su menadžeri u velikim tvrtkama pa i vas političare koji dolazite iz ove ili one stranke, da se stavite na raspolaganje, u kontinentalnom dijelu pogotovo onim tvrtkama koje su u poteškoćama, a koje su uzrokovane svjetskom ekonomskom krizom i evo pozivam sve njih da dođu u susjednu županiju, da se stavi na raspolaganje Đuri Đakoviću koji je nekada zapošljavao 20 tisuća ljudi, da se stave na raspolaganje svim onim tvrtkama u Požeško-slavonskoj županiji kada toliko znanje pojedinci ovdje iskazuju. MI trebamo takve ljude, mi ne trebamo političke govore, mi trebamo ljude koji stvaraju, koji znaju dati dobre savjete i dobro su došli. Zato poštovani prijatelji, mislim da je krajnje vrijeme pogotovo pri donošenju proračuna za iduću godinu da shvatimo poruku kako nam je gospodarstvo najbitnije u Republici Hrvatskoj i da pomognemo svima onima koji imaju jednog zaposlenog a kamoli onim tvrtkama koji zapošljavaju 200, 300, 500 ili više ljudi. Nije dobro da ovdje, pogotovo s ovoga mjesta se ukazuje nepovjerenje ljudima koji danas vode tvrtke, da svi oni koji se bave gospodarstvom, pogotovo ako su malo uključeni u politiku se odmah spominju kao kriminalci, lopovi i svaka druga riječ "Remetinec". Pitam vas poštovani prijatelji tko će doći sutra u ovu sabornicu ako istovremeno budemo razmišljali, a pogotovo govorili da su to ljudi koji se bave kriminalom, a istovremeno su gospodarstvenici, i zato i nemate danas ovdje u Saboru ljudi koji dolaze iz gospodarstva jer jednostavno ne žele svoj autoritet, svoju djecu, svoju obitelj izlagati ovakvoj retrospektivi kako smo čuli danas u ovom Saboru i da se sa najgrubljim riječima kada se spominje Slavonija pokuša braniti Slavonija, a ja vas uvjeravam Slavonija se može obraniti jedino sama i obranit ćemo se jer znamo što nam je činiti i svi oni koji imaju programe, biti će prihvaćeni kod Vlade Republike Hrvatske. A najviše se bune oni koji nemaju projekata, koji nemaju programa i istovremeno misle da bi trebali dobiti sredstva kako iz proračuna, tako iz pretpristupnih fondova ili iz nekih drugih fondova koji prate gospodarski razvoj svake cjeline. I naravno mogao bih sigurno govoriti još dosta o svemu ovome ali mislim da ovaj Fond je u potpunosti opravdao povjerenje i moja je želja da kada se pripoji Ministarstvu gospodarstva, a Ministarstvo gospodarstva je dužno voditi brigu o razvoju svake gospodarske cjeline, još više ima sredstava nego što je to imalo do sada. Samim tim nećemo imati nezadovoljne djelatnike koji su ostali bez posla, samim tim ćemo sigurno imati zaposlenike koji će imati veće osobne dohotke, ali poštovani prijatelji ovdje moram nešto posebno reći. I naši sindikati moraju shvatiti da se ne može na ovaj način rukovoditi i da ne mogu na ovaj način upravljati sa poduzećima sa vlasnicima. Govorim to iz jednoga razloga što naši sindikati ne biraju sredstva da ostvare svoja prava, a istovremeno ne pitajući vlasnika kako i na koji način ostvaruje svoju gospodarsku aktivnost, da li su mu smanjeni opsezi poslovanja, još jednom ponavljam prvenstveno zbog svjetske i ekonomske krize. I jednostavno žele i vide samo svoju budućnost u ostvarivanju svojih prava. Svjedoci smo i sigurno znamo naravno danas neću o tome govoriti, da javna poduzeća godinama primaju osobne dohotke a da istovremeno nisu zaradila, a da ta ista poduzeća i ti sindikati traže od Vlade Republike Hrvatske da im sklapaju ugovore, da im prodaju robu, da im uskladištuju robu i ne znam kakvih sve zahtjeva nemaju. Prema tome, ako se okanimo i takvoga posla i ako budemo svjesni da jedino razvoj može biti kroz ovakve Fondove ili kroz Ministarstvo gospodarstva a potpomognuto proračunom proračunom Vlade Republike Hrvatske i naravno pretpristupnim fondovima onda smo sigurni da ćemo u budućnosti imati situaciju u gospodarstvu daleko staloženiju, staloženiju, imat ćemo sigurno zadovoljnije djelatnike ali moramo svi skupa u ovome pomoći. Ako se budemo politički nadmudrivali tko će bolje ovdje za ovom govornicom govoriti političkim rječnikom onda smo se sigurno prevarili i onda to sigurno nije dobro. Zapamtite svi oni koji nas gledaju a pogotovo oni koji rade u gospodarstvu ne žele slušati naše političke govore nego konkretne prijedloge i zato ustrajmo svi skupa u potpori Vladi Republike Hrvatske, u potpori rješavanja nagomilanih problema i ove svjetske i ekonomske krize jer najbolji su pokazatelji da upravo tvrtke koje se bave i koje su danas u drvnoj industriji bilježe rast, bez obzira na pad koji smo doživjeli i svakako ćemo težiti da u što kraćem vremenskom periodu dostignemo realizaciju od milijardu i 100 milijuna dolara, izvoza drvne industrije A morate gospodo znati da danas drvna industrija ima sirovinsku osnovu 95% u HRvatskoj za razliku od drugih grana koje imaju uvoz sirovine 95%. Jako malo bez obzira što smo dobili svake godine u programu 60 milijuna kuna Ministarstva regionalnog razvoja nije dostatno da bi se drvna industrija razvija u onom smislu kako to treba biti. A drvna industrija je najveći potencijal za zapošljavanje upravo onog srednjeg sloja ljudi, ljudi koji imaju SSS i siguran sam da je to najbolji način da hrvatska Vlada prepozna kroz ova postojeća ulaganja, kroz ulaganja koja će se sigurno povećati da drvna industrija ponovno zaposli mnoge ljude koji su danas ostali bez posla. U drvnoj industriji je poštovani prijatelji ostalo 8 tisuća ljudi bez posla, a u pojedinim tvrtkama koje su na državnim jaslama nije otpušten niti jedan djelatnik. Pa zato dajem poruku sindikatima, neka nam odgovore kako i na koji način da drvna industrija koja može i broj zaposlenih i izvoz da postignemo što bolje rezultate, a ne da se osvrćemo i uvjetujemo ovoj Vladi štrajkom ili bilo čime drugim samo da bi ostvarili svoja sindikalna prava, a pogotovo neka prava koja nismo ni zaradili. Hvala. Hvala. Dva ispravka. Prvi gospodin zastupnik Slavko Linić. Prijedlogom zakona o prestanku važenja Zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje ne ukidamo fond nego ga pripajamo Ministarstvu gospodarstva. Netočno. Navedenim zakonom ukidamo fond. I te moje riječi nisu političke, one su pravne činjenice i ekonomske činjenice. Više nema financijske institucije. To što će Ministarstvo gospodarstva obavljati neke djelatnosti je nevažno. Hrvatski proračun za iduću godinu je u problemima, neće biti novaca, bit će ih daleko manje i neće se vidjeti u Ministarstvu gospodarstva. A posao fonda bi bio da u ovakvoj situaciji skupi novce van državnog proračuna i na lokalnim i na regionalnim sredinama, ali i na trgovačkim društvima koja se uspješno nose sa krizom. To je posao financijske institucije. I zato je i ekonomski i pravno čisto ukidanje i sa štetnim posljedicama. Hrelja. **Hrelja, Silvano (HSU)** Uvaženi gospodine potpredsjedniče ispravljam netočan navod da će ovom fondu biti još lakše i bolje raditi u okviru Ministarstva gospodarstva. Pa valjda svi u ovoj sabornici razumiju da će pripajanje financijske institucije upravnoj instituciji biti jako bremenito u problemima. Prema tome, ne mogu očekivati nikakav boljitak u radu ovog fonda kroz pripajanje Ministarstvu gospodarstva. Kada bi to bilo pripajanje HBOR-u, to bi već bila druga priča. A bitno je ovdje isto istaknuti da upravo u onoj posrnuloj drvnoj industriji koju je spominjao kolega upravo je ovaj fond imao mogućnosti ulaska u poduzeća u poteškoćama i imao je mogućnosti financirati tu izvoznu komponentu. I to je bila dobra strana ovog fonda.

danas u dvorani Janka Draškovića danas